представители, моля заемете местата си. Продължаваме пленарното заседание. Продължаваме да гласуваме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Моля, господин Михалевски, докладвайте следващия параграф. В § 18: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на инвестиционното проектиране одобряват строителни и технически правила и нормативи, издават наредби и инструкции и одобряват образци на документи съобразно правомощията си по прилагането на този закон.” б) в ал. в ал. 4 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на регионалното развитие”. в) алинея 7 се изменя така: „(7) Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране съвместно с ръководителите на заинтересуваните централни и териториални администрации одобряват техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на съоръженията и мрежите на техническата инфраструктура.” 2. В § 19 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”. 3. Параграф

Има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Предлагам да гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 28. Гласували предложението на комисията

Заявки за изказвания по двата параграфа? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на параграфи 30 и 31.

които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се довършват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие. (2) За дата на започване на производство по изработване и одобряване на общи или на подробни устройствени планове или на техните изменения по ал. 1 се смята датата на допускане (разрешаване) или възлагане изработването на съответния проект. (3) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, както и по допускане и одобряване на изменения в одобрените инвестиционни проекти по реда на чл. 154, ал. 5, които са били в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, се довършват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.

подробните устройствени планове или техните изменения, както и съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за строеж, се разрешават, съгласуват и одобряват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.” Благодаря, господин Михалевски. Има ли желаещи народни представители да се изкажат по § 32, който става § 52? Няма желаещи. Подлагам на гласуване докладвания параграф.

докладваните параграфи е прието. и се прилагат до тяхното изменение и допълнение или до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат.”

Няма. Режим на гласуване. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

В чл. 54, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”. 2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” и „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се 2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” и „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие” и „министъра на регионалното развитие”.”

който става § 22. Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

1. В чл. 42б, ал. 1 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството е възложил или разрешил по реда на чл. 124а от Закона за устройство на територията” се заменят с „компетентния орган по чл. 124а, ал. 4 от Закона за устройството на територията е разрешил”. 2. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие”, „министърът на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.”

Закона за техническите изисквания към продуктите (Обн., ДВ, бр....) се правят следните изменения: 1. В чл. 1, т. 5 думите „такива, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите” се заменят с „на пуснатите/предоставените на пазара строителни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент

2. В чл. 5 ал. 2 се изменя така: „(2) Строителните продукти осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато отговарят на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби и когато за тях има хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО), и експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти са определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011.” 3. В чл. 9: а) алинея 2 се изменя така: „(2) Министърът на инвестиционното проектиране: 1. е нотифициращ орган съгласно чл. 40 и информира Европейската комисия съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) № 305/2011; 2. определя специализирана дирекция за изпълнение функциите на звено за контакт относно продукти в строителството съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС)

относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № Решение № 3052/95/ЕО; 3. издава разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български технически одобрения на строителните продукти, когато отговарят на изискванията на чл. 43 и чл. 46 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и на чл. 10 от този закон; отнема и преиздава издадените разрешения, разширява и актуализира техния обхват, спира и ограничава действието им; 4. определя със заповед българските национални изисквания към строителните продукти по отношение на предвидената употреба, в т.ч. за случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011; заповедта се обнародва в „Държавен вестник”; 5. определя с наредба реда и условията за изпълнение на дейностите по т. 1-4, включително и за контрола на лицата по т. 3.”

се събират държавни такси в размер, определен съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет.” 4. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране”, „министърът на инвестиционното проектиране” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.”

режим на гласуване. Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.

Предложението е прието. 2. В чл. 18, ал. 3 думите „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството” се заменят със „заместник-министър на инвестиционното проектиране”, а думите „Министерството на образованието, младежта и науката“ се заменят с „Министерството на образованието и науката”. 3. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството”, „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране”, „министърът на инвестиционното проектиране”, „заместник-министър на инвестиционното проектиране” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.” заявки за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване докладваният параграф.

параграфи 42, 43, 44, 45 и 46, които стават съответно параграфи 61, 62, 63, 64 и 65.

61, 62, 63, 64 и 65. Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма. Предложението за докладваните параграфи е прието.

Заявки за изказвания има ли? Няма. Подлагам на гласуване докладвания параграф.

с „министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране”. 2. В чл. 83, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране”. 3. В чл. 125, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с

Благодаря, господин Михалевски. Заявки за изказвания? Няма. Гласувайте предложението, докладвано от господин Михалевски.

Не виждам. Моля, гласувайте параграфи 49 и 50, които стават съответно

параграфи 68 и 69. Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

който става § 72. Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Има ли изказвания? Няма. Моля, гласувайте докладваните параграфи.

§ 73: „§ 73. В Закона за електронните съобщения се правят следните изменения: 1. В чл. 292 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното развитие”. 2. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Други желаещи за изказвания? Няма. Моля, гласувайте докладвания параграф.

заявки за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 56.

Уважаеми колеги, моля гласувайте

Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 57, който става § 75, по предложение на комисията.

който става § 77. Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

чл. 2, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”. 2. В чл. 16 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”. 3. В чл. 17, ал. 4 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.

изказвания? Няма. Подлагам на гласуване докладвания параграф.

Заявки за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване докладвания параграф.

В чл. 82, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“. 4. В чл. 171 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване докладвания параграф.

2. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания има ли? Няма. Подлагам на гласуване докладвания параграф.

Има ли желаещи да се изкажат по четирите докладвани параграфа?

Прекратете гласуването.

Заявки за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграфи 75 и 76, които стават съответно параграфи 92 и 93.

Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

2. организира дейността по определяне на агломерациите и основните пътища в страната; (2) Министърът на инвестиционното проектиране съвместно с министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите издава наредба за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство.” 5. В чл. 21 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране”; 6. В чл.

Заявки за изказвания? Няма. Моля гласувайте докладваното от господин Димчо Михалевски предложение.

Заявки за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване докладвания параграф.

Заявки за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване

който става § 99. Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

чл. 33, в текста преди т. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.”

за резерва на въоръжените сили на Република България в чл. 81, ал. 5 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.”

в чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.”

Няма изказвания. Моля да гласуваме.

Моля, гласувайте на първо четене Законопроекта за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени или други длъжности в публичния и частния сектор.

Гласували 67 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 3. Законопроектът е приет на първо четене. Господин Филип Попов – за процедура. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение между първо и второ четене по законопроекта, който току-що приехме, да бъде съкратен от седем на пет дни, за да можем да се вместим в сесията на Народното събрание. Благодаря Ви.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! От името на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта – Доклад

По § 1 – предложение на народния представител Христо Монов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1: „§ 1.

В ал. 3, т. 1 думите „заместник-министър на образованието, младежта и науката”, „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма”, „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството” и „заместник-министър на физическото възпитание и спорта” се заменят съответно със „заместник-министър на младежта и спорта”, „заместник-министър на икономиката и енергетиката”, „заместник-министър на инвестиционното проектиране” и „заместник-министър на образованието и науката”.

развитие”. 2. В останалите текстове на закона думите „министърът на образованието, младежта и науката”, „министъра на образованието, младежта и науката” и „Министерството на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с „министърът на младежта и спорта”, „министъра на младежта и спорта” и „Министерството на младежта и спорта”.” „Заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на

По § 7 има предложение на народния представител Христо Монов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 7: „§ 7. В Закона за развитието на академичния състав в Република навсякъде думите „министърът на образованието, младежта и науката”, „министъра на образованието, младежта и науката” и „Министерството на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с „министърът на образованието и науката”, „министъра на образованието и науката” и „Министерството на образованието и науката”.”

Параграф 55 – предложение на народния представител Христо Монов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8: „§ 8. В Закона за насърчаване на научните изследвания навсякъде думите „министърът на образованието, младежта и науката”, „министъра на образованието, младежта и науката” и „Министерството на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с „министърът на образованието и науката”, „министъра на образованието и науката” и „Министерството на образованието и науката”.”

– § 19 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да се отхвърли.

Параграфи 20 и 21 са по вносител, подкрепени от комисията. Предлагам да се гласуват анблок със съответната преномерация.

предложение на народния представител Христо Монов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22, който става § 21: „§ 21. В Закона за движението по пътищата навсякъде думите „министърът на образованието, младежта и науката” и „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с „министърът на образованието и науката” и „министъра на образованието и науката”, думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министърът на регионалното развитие” и „министъра на регионалното развитие” и думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката”.”

Прекратете гласуването.

се правят следните изменения: 1. В чл. 30, ал. 1 и 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”. 2. В чл. 39, ал. 1 думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на образованието и науката”.”

се заменят с „министъра на образованието и науката” и думите „министъра на физическото възпитание и спорта” се заменят с „министъра на младежта и спорта”. 2. В останалите текстове на закона думите „министъра на образованието, младежта и науката” и „Министерството на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с „министъра на образованието и науката” и „Министерството на образованието и науката”.”

Прекратете гласуването.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 43, който става § 42: „§ 42. В Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия

По § 2 – предложение на народния представител Христо Монов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната

Параграф 53 – предложение на народния представител Христо Монов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79,

се заменят с „заместник-министър на образованието и науката”, а думите „заместник-министър на физическото възпитание и спорта” се заменят с „заместник-министъра на младежта и спорта”. 2. В чл. 79, ал. 5 думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на образованието и науката”. 3. чл. 146, ал. 2 думите „министъра на образованието, младежта и науката” и „министъра на физическото възпитание и спорта” се заменят съответно с „министъра на образованието и науката” и „министъра на младежта и спорта”. 4. В чл. 161, ал. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.” Няма изказвания. Моля, режим на гласуване.

По § 51 има предложение от народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 51, § 51, който става § 49: „§ 49. В Закона за физическото възпитание и спорта се правят следните изменения: 1. В чл. 50г ал. 7 думите „Министерството на физическото възпитание и спорта” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „Министерството на младежта и спорта” и „Министерството на регионалното развитие”.

думите „министъра на физическото възпитание и спорта”, „министърът на физическото възпитание и спорта” и „Министерството на физическото възпитание и спорта” се заменят съответно с „министъра на младежта и спорта”, „министърът на младежта и спорта” и „Министерството на младежта и спорта”, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционните проекти”, „министърът на инвестиционните проекти” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

В чл. 26, ал. 2 думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на образованието и науката” и думите „министъра на физическото възпитание и спорта” „министърът на физическото възпитание и спорта” и „Министерството на физическото възпитание и спорта” се заменят съответно с „министъра на младежта и спорта”, „министърът на младежта и спорта” и „Министерството на младежта и спорта”,

Прекратете гласуването.

По § 7 има предложение на народния представител Христо Монов. Комисията подкрепя предложението.

господин Кънев. ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: „Закон за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за наименованието на закона и предлага наименованието да се измени така: „Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане”.

Няма изказвания. Моля да гласуваме предложението на комисията за нов § 1.

„§ 2. Създава се чл. 177а: „Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии Чл. 177а. (1) Признават се за данъчни цели счетоводните разходи за учредена и предоставена стипендия на ученик, придобиващ средно образование или на студент в училище в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за период не по-малко от 12 и не повече от 24 месеца и към момента на предоставянето на стипендията са изпълнени следните условия: 1. стипендиантът е ученик в последните два класа от придобиване на средно образование или студент в последните две години от придобиване на образователна степен „бакалавър” или „магистър” и не е навършил 25-годишна възраст; 2. професията на стипендианта намира приложение в дейността на данъчно задълженото лице; 3. данъчно задълженото лице се е задължило с договора за предоставяне на стипендията да приеме стипендианта на работа за период, не по-малък от общия брой на месеците, за които се предоставя стипендията. Данъчно задълженото лице може да учреди и предостави по реда на ал. 1 стипендия на един или повече ученици или студенти. случай че данъчно задълженото лице не приеме стипендианта на работа в срок до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на настъпване на това обстоятелство счетоводният финансов резултат се увеличава с размера на предоставената стипендия. (4) В случай че данъчно задълженото лице приеме стипендианта на работа за част от периода по ал. по ал. 1, т. 3, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на прекратяване на правоотношението счетоводният финансов резултат се увеличава с частта от предоставената стипендия, пропорционална на неизпълненото на неизпълненото задължение по ал. 1, т. 3. (5) В случаите когато стипендиантът откаже да започне работа в срок до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на настъпване на това обстоятелство счетоводният финансов резултат се увеличава с: 1. целия размер на предоставената стипендия, когато не е договорено обезщетение в полза на данъчно задълженото лице по предоставената стипендия;

„Заключителна разпоредба”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за наименованието на подразделението и предлага наименованието да се измени така: „Заключителни разпоредби”. Няма. Пристъпваме към гласуване на наименованието на подразделението.

г., Парламентарен контрол. Първо, разисквания по питания от народния представител Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Второ, отговори на въпроси и питания. 1. Министър-председателят на Република България Пламен Орешарски ще отговори на питане от народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан. 2. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на въпрос от народния представител Мая Манолова и на питане от народния представител Жара Пенева-Георгиева. 3. Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на две питания от народния представител Димчо Михалевски. 4. Министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова ще отговори на два въпроса от народните представители Мая Манолова и Илия Баташки. 5. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на два въпроса от народните представители Валентина Богданова и Станислав Станилов. 6. Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на два въпроса от народните представители Янаки Стоилов и Венцислав Лаков. 7. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на седем въпроса от народните представители Станислав Станилов, Васил Антонов, Милка Христова, Захари Георгиев и Стефан Танев, Алиосман Имамов и Ахмед Башев, Мариана Бояджиева, и Сияна Фудулова и на питане от народния представител Йордан Стойков.

Десислав Чуколов, Атанас Зафиров и Пенко Атанасов, и Кирил Добрев, и на въпрос с писмен отговор от народните представители Красимир Ципов, Веселин Вучков, Любомир Христов, Пламен Нунев и Румен Иванов; – министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева – на три въпроса от народните представители Павел Шопов (два въпроса), и Димитър Дъбов и Иван Иванов; министърът на финансите Петър Чобанов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Калин Милчев; – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов – на въпрос от народния представител Кирил Колев. На основание чл. 90, ал. 4, и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се отлагат отговорите на: – въпрос от народния представител Делян Добрев, и питане от народния представител Лиляна Павлова към министър-председателя на Република България Пламен Орешарски; – питане от народния представител Томислав Дончев – към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова; – два въпроса от народния представител Ивайло Московски и въпрос от народния представител Иван Вълков – към министъра на транспорта, три въпроса от народния представител Десислава Атанасова към министъра на здравеопазването Таня Андреева-Райнова; – два въпроса от народния представител Милена Дамянова и въпрос от народния представител Цвета Караянчева – към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова; – два въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Искра Михайлова; – въпрос от народния представител Цветан Цветанов – към министъра на външните работи Кристиан Вигенин. Това бяха съобщенията.